**Friščić, Josip (HSS)** I prelazimo na sljedeću točku. To je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 210 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili u pretince. Hitni je postupak u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Sukladno s člankom 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za pravosuđe. Izvješća sa sjednica odbora ste primili na klupe. Amandmane je podnio Odbor za pravosuđe. Predstavnik predlagatelja je uvaženi državni tajnik Dražen Bošnjaković. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Izvolite gospodine tajniče. lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo, temeljni cilj donošenja ovog zakona je izjednačavanje državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije s domaćim osobama u stjecanju prava vlasništva nekretnina a sukladno preuzetoj obvezi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju osim onih izuzetaka određenih u dodatku 7. sporazuma a koji se odnose na poljoprivredno zemljište i nekretnine u zaštićenim područjima. Slijedom preuzete obveze u ovom zakonu propisuje se obustava upravnih postupaka po službenoj dužnosti u predmetima dobivanja suglasnosti za stjecanje prava vlasništva koji su započeti po odredbama članaka 356. i 357. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u korist državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije a koji još nisu pravomoćno okončani do stupanja na snagu ovog zakona. Ovime se također uređuje konvalidacija pravnih poslova kojima je cilj stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj a koje su pravne poslove sklopile osobe iz država članica EU do stupanja na snagu ovoga zakona. Utvrđuje se da Republika Hrvatska kao titular vlasništva nekretnina na isključenom području na kojima strana osoba ne može nasljeđivanjem steći vlasništvo nekretnina kao i obvezu Republike Hrvatske na plaćanje naknade stranoj osobi koja ne može kroz nasljeđivanje postati vlasnikom nekretnine. Time se popunjava jedna pravna praznina glede određivanja titulara vlasništva tih nekretnina. Dodatno se kao posao redovite uprave cijelom nekretninom a o kojem odlučuju suvlasnici većinom glasova propisuje i posao iznajmljivanja i davanja u zakup zajedničkih dijelova zgrade odnosno zasnivanje drugih pravnih odnosa vezanih za postavljanje, održavanje i razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i plaćanje naknade vlasnicima u skladu s posebnim propisima. Citiranom odredom omogućuje se efikasna primjena odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijskim komunikacijskim vezanim za gradnju, održavanje i uporabu elektroničke telekomunikacijske infrastrukture. Naime temeljem članka 24. stavak 6. Zakona o elektroničkim telekomunikacijama vlasnici izgrađene poslovne ili stambene zgrade moraju omogućiti pristup svim operaterima u svrhu postavljanja, održavanja i razvoja elektroničkih telekomunikacijskih mreža i pripadajuće elektroničke komunikacijske opreme. Predloženom odredbom olakšava se ostvarivanje pretpostavki za dobivanje dozvola za građenje i drugih odobrenja za koja se zahtijeva prethodno pribavljanje suglasnosti vlasnika odnosno odnosno suvlasnika nekretnine. Kroz navedenu odredbu implementiraju se načela i pravila Europske unije u nacionalno zakonodavstvo s područja telekomunikacija. Također ovim zakonom terminološki usklađujemo zakon o, usklađujemo se sa Zakonom o elektroničkim telekomunikacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj, regionalnoj samoupravi i to člancima 1., 2. i 5. Određuje se dan stupanja na snagu ovog zakona 1. veljače 2009. godine osim odredaba članka 1. i 5. koje stupaju na snagu 17. svibnja 2009. godine, tj. danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj i regionalnoj samoupravi. Dakle ovim zakonom provodimo SSP koji stupa na snagu u ovim potrebnim odredbama. Hvala lijepo. raspravu. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik kolega Ivo Grbić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku rasprave istaknuo bih da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Naime Republika Hrvatska 29. studenoga 2001. godine sklopila je s Europskom zajednicom i njihovim državama članicama Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 1. veljače 2005. godine. Navedenim sporazumom Republika Hrvatska preuzela je obvezu usklađenja svojega zakonodavstva koji se odnosi na stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj u odnosu na državljane i pravne osobe Europske da isti budu izjednačeni s domaćim državljanima. Do sada stjecanje prava vlasništva strnih fizičkih i pravnih osoba na nekretninama na području Republike Hrvatske uređeni su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao općim propisom kojim su u odnosu na strane osobe uz opće pretpostavke propisane i neke posebne pretpostavke stjecanja i ograničavajuća pravila u odnosu na određenu nekretninu kao i kroz neke posebne zakone za određenu vrstu nekretnina prema kojima je strancima uskraćeno pravo da stječu vlasništvo nekretnine određene namjene. Tako na nekretninama koja su posebnim zakonima proglašena dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, a to je poljoprivredno zemljište, nekretnine u zaštićenim područjima, šume i šumsko zemljište, stranci ne mogu stjecati pravo vlasništva po bilo kojoj osnovi osim ako je međunarodnim ugovorom što drugačije određeno kao i u slučajevima neispunjavanja posebnih propisa u odnosu na pitanje uzajamnosti i suglasnosti ministra za poslove pravosuđa. Imajući u vidu obvezu Republike Hrvatske da u roku od 4 godine od stupanja na snagu sporazuma koji rok istječe 1. veljače 2009. godine prilagodi svoje zakonodavstvo, konačnim prijedlogom zakona izjednačavaju se državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije domaćim osobama kada stječu pravo vlasništva u Republici Hrvatskoj uz uvjete koji su propisani i za domaće osobe osim izuzetih nekretnina i nekretnina iz posebnih propisa a što znači samo uz opće, a ne kao i do sada i posebne uvjete stjecanja vlasništva. Nadalje, uređuju se i pravni odnosi koji nastaju u slučajevima kada strana osoba ne može nasljeđivanjem steći vlasništvo nekretnina na način da umjesto nekretnine stječe pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju s čime se popunjava dosadašnja pravna praznina vlasništva na isključenom području koje nije moglo biti predmetom nasljeđivanja. Sada vlasnikom tih nekretnina postaje Republika Hrvatska koja je onda i obveznik naknade. Isto tako ovim konačnim prijedlogom usklađuje se i terminologija iz Zakona o vlasništvu i drugim stranim pravima s terminologijom iz nedavno donjetoga Zakona o elektroničkim komunikacijama, sukladno i sukladno i predmetnom potpisanom sporazumu. S obzirom na iznijeto, a imajući u vidu da predloženim izmjenama Republika Hrvatska ispunjava obvezu proizašlu iz potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Hvala. lijepo uvaženom zastupniku. Na redu je u ime kluba zastupnika SDP-a, uvažena zastupnica gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Davno je bilo kada je potpisan ovaj sporazum od 2001. godine i koje obveze sada treba pretočiti i u zakon. Međutim da li baš ovakav zakon i da li baš i preko onoga što je potpisano da nam ne bi netko nešto zamjerio. Naime ono što želimo u ime kluba SDP-a odmah istaknuti to je da se vlasništvo ne može zaštititi ni jednom normom, ni najrestriktivnijom nego ekonomskom moći i ekonomskim snaženjem vlastitih građana. Suvišno je reći kako smo u neravnopravnom položaju prosječni građanin Republike Hrvatske s ekonomskom moći, odnosno sa građaninom unije. I unatoč takvoj startnoj nejednakosti traži se normativna jednakost u kojoj smo onda potpisali unaprijed vlastitu nejednakost. Međutim kako izaći iz toga da se zaštite prije svega građani Republike Hrvatske, da se zaštiti imovina koja je javno dobro, koja na neki način ne bi ni u kojem slučaju i bez obzira na ekonomsku moć vlastitih građana trebala postati stvar koja je u prometu nego ono kako se to odavno govorilo po starom rimskom pravu stvari bez ekstra komercijum. Međutim mi ovdje uglavljujemo ili na vrlo nejasan način ostaju pitanja koja su od krucijalne važnosti za Republiku Hrvatsku. Govorimo o Hrvatskim vodama, govorimo o Hrvatskim šumama. Koliko su one hrvatske i koliko će ostati hrvatske? Pa nije ovo samo pitanje nomotehnike. Ovo su sustavni zakoni u jednoj zemlji. Ništa preče nije u ovom trenutku, nego zaštititi ono što svima pripada, pogotovo u ovim situacijama. Pa mnoge razvijene zemlje koje su se našle u ekonomskoj krizi, koja će ih ipak daleko, daleko manje pogoditi nego one siromašnije, možda nas nešto kasnije, nekoliko mjeseci kasnije, ali puno opasnije. Ovo su pitanja od nacionalnog interesa, pitanja od opstojnosti Hrvatske. Pitanje šuma, pitanje voda, mora, luka. Sada mi širom na ovaj ili na onaj način otvaramo i privatiziramo stvari koje ne bi trebalo privatizirati, ali ne bi trebalo ni diskriminirati. Došao je trenutak, to je naša pregovaračka situacija da ne možemo dakle niti čekati ulazak Hrvatske Hrvatske u Europsku uniju da bi rekli te će se norme primijeniti tek ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Ali što mi sada možemo napraviti i što je pitanje pameti, i pitanje na kraju krajeva ponosa po čemu nas i drugi, i nekih principa po čemu će nas i drugi suditi i cijeniti. Mala zemlja kao što je Hrvatska može steći ugled i očuvati ga vodeći samo principijelnu politiku. Zaštiti svoje, ali nikoga ne diskriminirati. Ali mi često padamo na tom ispitu, prvog i drugog dijela ove moje rečenice. I onda nam je uvijek netko treći kriv. Počesto smo krivi mi sami. Evo, u ovoj odredbi članka 3., nova odredba koja govori da će stranci bez ikakvih prepreka, dakle pod jednakim pretpostavkama koji vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske, a i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj stjecati pravo vlasništva nad nekretninama. Stavak 2. govori o tim zemljištima, odnosno o tim nekretninama, o tim stvarima koji su izuzete, pa se govori o poljoprivrednom zemljištu koje je određeno posebnim zakonom i govori se o zaštićenim dijelovima prirode prema posebnom zakonu. A što je sa šumama? Što je sa vodnim dobrom, odnosno nekretninama koje opkoljuju vode? Mi imamo u proceduri i mi smo u, ovdje u dnevnom redu je uvršten Zakon o vodama, Prijedlog Zakona o vodama i o vodnom dobru. Ne treba niti govoriti da je on u izričitoj suprotnosti sa zakonom, sa ovim zakonom, postojećim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pa čak i sa ovim izmjenama koje su najavljene i koje su sada evo predmet naše rasprave. O ovim stvarima javnost malo zna. Javnost se često bombardira nekim manje važnim stvarima, jer se tako na kraju krajeva stvar krene od početka, određena. Dobro je da pojedina ministarstva, onda poslije i Vlada u cjelini najavljuje neke izmjene da se čuju različita mišljenja, da se pripreme na kraju krajeva adresati za primjenu, jer se na kraju krajeva svi ti zakoni na njih primjenjuju. O ovome građani malo što znaju. Predlagatelj govori u ocjeni stanja i spominje šume i šumsko zemljište, ali ovdje, pa bi se onda dalo zaključiti iz obrazloženja da se eto štite od prometa, prodaje i druge vrste prometa šumsko zemljište. Ali to ne može biti dovoljno objašnjenje, odnosno ukoliko zakonom to izrijekom nije predviđeno onda mi šume nećemo zaštititi. I da li uopće želimo zaštititi šume? Kako štitimo ubiti poljoprivredno zemljište? Sutra će biti velika rasprava o poljoprivrednom zemljištu. I što je to uopće poljoprivredno? Večeras je, sutra jedinica lokalne samouprave, kaže da to više nije poljoprivredno zemljište. Donijela je plan i to je građevinsko zemljište. I onda će stranac kupovati. Evo naši mediji su izvijestili da je gospodin Kempinski već napravio golf, još samo čeka da Hrvatska donese Zakon o golfu, o golf igralištima. A sve je to nešto što se dira onoga što nam je još jedino ostalo. Dakle, sve ono što smo doživjeli i proživjeli u privatizaciji, što se događalo sa našim društvenim poduzećima čije se posljedice osjećaju i danas, što je Hrvatsku traumatiziralo na dugoročni, na dugo vrijeme, ovo je puno opasnija stvar. Ovo su resursi, ovo su neobnovljiva dobra i ako ih jednom otuđimo to je za svagda. Neshvatljivo je zašto se ovdje nisu našle upravo i šume. Još ima vremena da se na takav način reagira. Mi smo donijeli čitav niz odredbi kojima smo mijenjali neke postojeće zakone o pomorskom dobru i lukama, o nekim drugim zakonima kojima smo željeli zaštititi prije svega morski pojas, male otočiće. Izrijekom je tako određeno da se ne mogu kupiti ukoliko prije svega se ne ponude državi, dakle imamo instituciju prava prvokupa. Međutim, postavlja se pitanje, postavljam ga po tko zna po koji put koliko se, u kolikom broju slučajeva se država koristila pravom prvokupa? I što je to država kupila? Istina je, da je kupila dosta šuma i sad ćemo, država je kupila šume, sad ih ne štiti, nego će ih prodati strancima, jer naš građanin mora prodavati i vlastitu imovinu i vlastitu djedovinu. Neće naši kupovati. Mi ne možemo ni očuvati ono što su naši djedovi i pradjedovi očuvali. To su ja mislim ozbiljne stvari koje nadilaze bilo koji i bilo čiji politički program. Ovo je pitanje od nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kao što je prije bila invazija s istoka, pobunjenici unutra, dakle napad na Republiku Hrvatsku, tako je sada ovo pitanje od nacionalnog interesa. Ja mislim, evo i kolega Hebrang se slaže, drago mi bi bilo. Dakle, ovo su neke stvari koje se moraju učiniti i nemam ništa protiv. To moramo učiniti, ali to možemo učiniti na način da nikoga ne diskriminiramo da se zabranjuje i našim građanima da kupuju šume, ali time ne sprječavamo netko može reći da na taj način sprječavate gospodarski razvoj, investicije, strana ulaganja, kao da domaća ulaganja manje vrijede ako ih ima. Ulaganja su ulaganja. Treba samo vidjeti da je to čisti kapital, a ne nekakav sumnjiv, jer od njega onda imaju samo štetu. Dakle, trebalo bi zaštiti u svakom slučaju nabrojiti da se tu radi i o šumama, trebalo bi konačno definirati bez obzira na pravo jedinice i lokalne samouprave da raspolaže svojim nekretninama, ali nitko nema pravo umanjivati poljoprivredno ili šumsko zemljište. Ono bi se moglo na neki način izvršiti, mogla bi se izvršiti prenamjena, ali pod strogo određenim uvjetima. Na ovakav način imamo čitav niz zakona koji dozvoljavaju ne samo jedinicama lokalne samouprave, nego i u pojedinim i drugim zakonima da se osiromašuje poljoprivredno zemljište. Pa mi smo evo nedavno mijenjali Zakon o šumama kojima smo rekli da je upravo, koji smo promijenili Zakon o šumama i osiromašili šume na način da eto pomažemo razvoju malog gospodarstva i izlazimo u susret jedinicama lokalne samouprave. A o tog malog gospodarstva ne bude ništa, nego se lijepo dođe do atraktivnog građevinskog područja, koja je do jučer bila lijepa šuma, postaje građevinsko nadomak grada ili uglavnom u najboljem dijelu grada. Nekada je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima bio temeljni zakon. Drugi zakoni mogli su samo pooštravati režim, ali danas na žalost imamo situaciju, pa je i ovaj sada Zakon o vodama koji će biti na raspravi isto tako i Zakon o poljoprivrednom zemljištu i svi ovi drugi zakoni, vrlo prijeporni i vrlo opasni za Hrvatsku, derogiraju vjekovne i temeljne odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na ovom političkom prostoru, one temeljne odrednice, čak i bez obzira na i kada smo imali državno, društveno vlasništvo, neke temeljne odrednice, načela stvarnog prava su bile sačuvane. Mi moramo voditi računa, ne smije se dogoditi da Zakon recimo o golf igralištima derogira Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. To nije ozbiljno. Mislim tim onda zemlja više nije u banani, nego onda postaje banana država. I to je opasno i to ne smijemo dozvoliti. Ovdje moramo govoriti vrlo trezveno, bez ikakve mržnje, bez ikakve gorčine. Ovo je zajednički interes. Koliko je to interes i kakav je naš interes o tome je govorila, odnosno i nedavna Biskupska konferencija ili jedan njihov dio se očitovao u prijekoj potrebi zaštite onoga što je oduvijek služilo, što je bilo javno dobro, što je služilo svim građanima. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Za riječ se javio uvaženi kolega zastupnik Luka Denona. Izvolite zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Naravno da. **Friščić, Josip (HSS)** Kolega Denona, ja se vama ispričavam. Zanemario sam

svakako jednim djelom se mogu složiti sa kolegicom Ingrid, ali ne mogu se nikako složiti sa ovim konstatacijama njenim o tome da mi dovodimo u poziciju o kojoj je ona govorila da šume, vode, poljoprivredna zemljišta itd. da neke od tih stvari su zapravo riješene posebnim zakonima, dakle to je u svakom slučaju neotuđivo za i neprihvatljivo da bilo tko može doći do tih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i slično. Ja bih samo kazao kolegice Ingrid o tome ste trebali voditi računa 2001. godine 29. studenoga kada ste vi potpisivali ovaj sporazum. Zašto ga niste u interesu Hrvatskih građana kada govorite o osiromašenju potpisali na 20 godina, a ne na 8. lijepo. Još jedanput moja isprika kolegi Denoni i molim ga da uzme riječ. **Denona, Luka (SDP)** Da ovo ću preskočiti ove uvodne riječi pozdrava stoji kao i prije sa izrazitim poštovanjem naravno. Dakle imamo jedan zakon koji je od tri, četiri lista papira koji nitko pametan ne bi rekao da je protiv toga, jer je to nešto što se je bez obzira koja vlast, ali Hrvatska vlast na nešto obavezala, a to je prije svega iz razloga da što prije, što jednostavnije i bezbolnije uđemo u Europsku uniju kao što siguran sam već sada i pripadamo. No, kada sam ja pročitao ovaj zakon, također sam mislio da se tu ne treba puno raspravljati, da je sve riješeno, pa sam ga pročitao djelomično i onda sam negdje shvatio da je to od interesa za Republiku Hrvatsku, da smo tu zaštitili poljoprivredno zemljište, posebne rezervate i neka druga područja i zaštićena područja. I bio sam siguran da smo u tom zaštićenom ili nekakvom drugom području bile i Hrvatske šume. Ali kada se to iščita na jedan pravi način, onda vrlo jasno stoji da ograničenje uneseno u zakonu u navedeni zakon, znamo o kojem se govori, nakon potpisivanja sporazuma i to zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama to i šume nisu unesene u dodatak sporazuma kao izuzetno područje, pa bi i te nekretnine strane osobe iz države članice Europske unije, mogle od dana stupanja na snagu ovog zakona, stjecati pod istim uvjetima kao i domaće osobe. Možda za vašu informaciju, za našu informaciju ne govorimo o malom prostoru, ako je vjerovati statistici, onda Hrvatska ima 44% hrvatskog teritorija čine šume i šumsko zemljište. Nekom ovako olako dati da 44% šuma ili područja šuma može kupiti, neće hrvatski građani, oni nemaju toliko novaca, mislim da to svaka pametna zemlja ne bi smjela dozvoliti. Pod cijenu, ja ću sada kazati nešto što nikada nisam mislio da ću reći u ovom Saboru, niti da će iz mojih ustiju izaći, jer nosim ovu zvjezdicu Europske unije, pod cijenu da ne uđemo u Uniju. Ako je to tako da 44% prostora hrvatskih šuma i šumskog zemljišta mogu kupovati stranci, mislim da mi nismo onda dobri gospodari. Bez obzira tko je potpisao sporazum, bez obzira što i ja danas ne znam što se krije u tom dodatku tog Sporazuma Pakta o stabilnosti i bilo bi možda zgodno da jednog dana i mi svi doznamo što to piše u tom dodatku, na što smo se sve to obavezali što moramo učiniti. Da li ima nekih drugih rješenja? Ili da li nam se još nešto drugo valja? Na primjer, kada smo govorili o zakonu, o posebnim zakonima na nekretninama koja su proglašena dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku i u odnosu na koje je propisan posebni pravi režim stranci ne mogu stjecati pravo vlasništva po bilo kojoj osnovi navedeno je poljoprivredno zemljište, nekretnine u zaštićenim područjima, šume i šumsko zemljište, to je bilo po starome pa je zarez osim ako je međunarodnim ugovorom što drugo određeno. Naravno da je sporazum međunarodni ugovor, ali vidite jutros smo imali raspravu o poljoprivrednom zemljištu koje je ovdje zaštićeno. Po ovome poljoprivredno zemljište ne može biti predmet kupovine, ali isto tako stoji da zaštićeno je, pa je zarez i stoji ova rečenica osim ako međunarodnim ugovorom što drugo nije određeno. A što je to međunarodni ugovor? Ja ću probati reći vrlo jasno i vrlo kratko. Međunarodni ugovor je i ono što činovnik potpiše negdje kao zapisnik kao što nam se to dogodilo kod ZERP-a pa i to ima snagu po tumačenju drugih međunarodnih ugovora. I ja molim da se takva rečenica ili taj dodatak rečenice u drugom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu briše da ne bi došli opet, evo sad smo međunarodnim ugovorom ili činovničkim potpisom nekakvog zapisnika došli u priliku da strancima prodajemo i ono što mislimo da je sada zaštićeno. Naravno da u pregovaranju sa Europskom unijom postoji niz načina kako se stvari dogovaraju i pregovaraju. I sad nije mi jasno zašto naš pregovarački tim nije pogledao kako su to druge zemlje nekako napravile, pa ima puno načina kako se razgovara i dogovara. Ako jedna mala Malta koja je od vitalnog interesa da tu malu Maltu ne preproda tako jako kao što mi svim srcem želimo rasprodati našu zemlju, ako je toj maloj Malti uspjelo da donese i u pregovorima izbori status da nitko ne može kupiti nekretninu bilo kakvu na Malti ako nema pet godina stalni boravak na Malti pa bili to i Maltežani koji žive vani. Zašto mi u tim pregovorima nismo uspjeli makar malo zaštititi kažem 44% područja Republike Hrvatske koje je proglašeno šumom i šumskim zemljištem. Ne znam da li to naši građani znaju da osim nekretnina koje će sada pokupovati po Jadranu eto mogu kupovati 44% prostora Republike Hrvatske, neće kupovati hrvatski građani nego će kupovati stranci. I jednostavno bi bila onda moja preporuka da ovo malo nas Hrvata što ima koji nešto malo kupovne moći imamo da kupimo na Velebitu ono malo šuma ili Velebita što je još ostali, ali pretpostavljam da bi bilo dobro odmah krenuti u kupovinu da kupimo ovu stranu Velebita koja gleda na more, ne onu drugu koja će manje vrijediti i da onda jednostavno proglasimo Hrvatsku kao mali rezervat pa eto da tamo budemo ako nastavimo ovakvim načinom rasprodavati i ono što sam ja nekad mislio da je to hrvatsko dobro. Hrvatske šume od sutra i kad odglasamo ovaj zakon više ne mogu se zvati hrvatske šume nego samo šume odnosno nečije šume ili strane šume. Dvije replike. Prvi je gospodin zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. **Denona, Luka (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine predstavniče Vlade. Pa kolega Denona, očito da je nešto još davno prije počelo oko šuma u Hrvatskoj jer Zakonom o povratu i naknadi imovine oduzete za vrijeme komunističke vladavine iz 1996. također govori da se vraćaju šume. A kaže jedan moj kolega da je 46. vjerojatno uzeto jedno malo prase a onda se vraća svinjče od 120 kila jer otprilike je takva i starost sada tih šuma. I hrvatsko šumarstvo je u to ulagalo. Nažalost, i ovim novim Zakonom o šumama iz 2005. ja sam smatrao također da se šume drže barem državne šume da se ne mogu prodavati, no očito da sada nešto drugo stoji iza zakona, pogotovo iza ovoga ali očito da je i to djelom smišljeno zato što i u ovom Zakonu o šumama stoji da se djelom privatne šume odnosno privatni šumovlasnici omogućava im da se rade osnove na teret države, da im netko drugi, savjetodavna služba da im to radi itd. Prema tome, očito da još onda. Kud ćemo prodati i još ćemo im i omogućavati da na teret državnog proračuna nove programe i ono što već u u hrvatskom šumarstvu postoji 250 godina da im se to još jedanput plati. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Druga replika gospodin zastupnik Boris Šprem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Dakle, gospodin Denona je spomenuo da postoje određene disemantne izjave, tumačenja o primjeni SSP-a koji za ovaj dio o kojem mi danas govorimo a to je kupnja nekretnina i prodaja nekretnina u jednoj zemlji kao što je evo sada ovdje Hrvatska stupa na snagu 1.2. iduće godine. Međutim, ja bih skrenuo pažnju kao što je danas jedan uvaženi sveučilišni profesor na Odboru za zakonodavstvo spomenuo princip uzajamnosti. Princip uzajamnosti i reciprociteta vrijedi između dviju zemalja, dviju država pa onda valjda vrijedi i između Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije jer će taj princip biti sada narušen time što će državljani zemalja Europske unije moći kupovati ove nekretnine u Republici Hrvatskoj ali državljani Republike Hrvatske neće ni pod kojim uvjetima moći kupovati nekretnine u bilo kojoj zemlji članici Europske unije. Dakle, pozivam Vladu da unatoč pritiscima kojima je izložena od strane Europske unije pokuša dogovoriti da se princip uzajamnosti ovdje primjenjuje. Zato ja predlažem da se i taj zakonski prijedlog koji sad imamo pred sobom preuredi na način da se taj princip uzajamnosti poštuje. Hvala. Završni osvrt državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Dražen Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Kao što znamo, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 2001. godine. On je stupio na snagu 2005. godine. U njemu imamo rok od četiri godine u kome se nisu primjenjivale ove odredbe o mogućnosti državljana zemalja članica Europske unije da kupuju nekretnine kod nas pod uvjetima kao i naši građani. Taj rok istječe 1.2.2009. godine. Mi da ovaj zakon čak niti ne donesemo sastavni dio našeg zakonodavstva je SSP koji se direktno primjenjuje. Sve ove bojazni koje ste istakli meni bi bilo drago obzirom da je u samom tekstu SSP-a vrlo jasno naznačeno da postoje izuzeci u odnosu na poljoprivredno zemljište, u odnosu na ona zaštićena dobra, meni je žao i bilo bi mi puno, puno draže da je već 2001. godine u SSP-u rečeno i šume. Međutim da ne dižemo veliku temperaturu od ukupnih površina šuma u Republici Hrvatskoj 80% je u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovim preostalih 20% sukladno izmjenama Zakona o šumama za prodaju istih postoji pravo prvokupa Republike Hrvatske tako da mislim da se ne može dogoditi ovo o čemu je ovdje bila izražena bojazan. Tako da naprosto ovo je zakon kojim mi provodimo SSP koji je potpisan 2001. godine koji je stupio na snagu 2005. godine. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Luka Denona. **Denona, Luka razumijeti ali u obrazloženju ja tako čitam, tako piše pa ispravljam vaš netočni navod gdje kažete da državne šume koje su državne šume neće doći, da neće biti kupljene. Ovdje ne piše državne šume, piše, vi ste to napisali ne ja. Znači na stranici 8. … /Govornik se ne razumije./ … da budemo precizni strane osobe ne mogu stjecati pravo vlasništva na šumama i šumskom zemljištu do sada kako je to ograničenje uneseno u navedeni zakon nakon potpisivanja sporazuma i to Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, Narodne novine broj taj i taj od 2002. godine to i šume nisu unesene u dodatak sporazuma, ja ne znam što piše u dodatku sporazuma kao izuzetno područje pa bi i te nekretnine strane osobe iz država članica Europske unije mogle od dana stupanja na snagu ovog zakona stjecati pod istim uvjetima kao i domaće osobe. Nigdje ne piše hrvatske, državne šume, privatne šume. Piše šume. 44% prostora Hrvatske su šume, piše šume. Ili ispravite pa da piše državne, privatne i nešto da bude precizno. U «zeitnotu» je došlo dosta skraćeno obrazloženje mišljenja i stajališta Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji je danas raspravio prijedlog ovoga zakona. U toj raspravi je istaknuto i mi smo se tijekom rasprave konzultirali sa glavnim pregovaračem gospodinom Vladimirom Drobnjakom i konzultirali smo i ovaj dodatak 7. Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju da se u pogledu šumskog zemljišta bilo ono državno, bilo ono privatno uz ove opaske da je 80% državnog, šumskog zemljišta državno zemljište, da je 20% koga se, šumsko zemljište spada i ona makija i ono dakle što je i država ima pravo prvokupa uz tu objekciju da će Nacionalni odbor za praćenje pregovora sa Europskom unijom i glavni pregovarač razmotriti ovaj problem vodeći računa i o onim što je Hrvatska zatražila u onim, za ona prijelazna razdoblja u pogledu nekretnina. Dakle da će se to u okviru pregovora to pitanje razmotriti. Da će ga pregovarački tim Vlade, da će ga u sklopu rasprave i i utvrđivanja pregovaračkih pozicija da će to pitanje otvoriti. A da za sada, to je bilo i uz jedan glas suzdržan jednoglasno stajalište Odbora za Ustav da sada se, izmjena ovog Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima se treba samo nomotehnički zakonodavno provesti jer ona bi se kao što i kaže državni tajnik primjenjivala obzirom da je međunarodni ugovor a to je Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju jače zakonske snage iznad zakona i da se primjenjuje po sili zakona, po sili Ustava i da od toga vremena prvog kad je to, da stranci osim ovih iznimaka koji se odnose na poljoprivredno zemljište i na dijelove koji su parkovi prirodi dakle zaštite tih da imaju jednako pravo. Isto je, isto je to, riješeno je ovo pitanje uzajamnosti. Ulaskom u Europsku uniju praktično se na neki način to načelo u punini primjenjuje jer više nema uzajamnosti jer svi imaju pravo sve. A one iznimke za one se još, kolega Denona, za one se iznimke se još Hrvatska bori da se dobije ovo što je dobila Malta, što je dobila Poljska koja je dobila i mi sada kada imamo kod ovog zakona da i, da je izuzeto poljoprivredno zemljište od prodaje strancima a to samo relativno vrijedi. je dobila kao, što je dobila Poljska 12 godina da li će to Hrvatska dobiti, da li ćemo se izboriti, hoće biti neko kraće razdoblje? Dakle neko manje razdoblje. Onda i završetkom pregovora

ide u pravni promet. Isto je sa onim pojedinim dijelovima što se odnose, to će se rješavati istom ovom pregovaračkom pozicijom što se odnosi na obalne dijelove izvan prometa. 70 metara od mora jel', od obalne crte. To jest, sve se to rješava kroz ove pregovaračke pozicije to je još sve otvoreno, ali tu vrijedi načelo nediskriminacije. Ne može biti nejednako postupanje prema hrvatskim građanima, prema hrvatskim državljanima, ni prema državljanima zemalja članica Europske A ovo načelu uzajamnosti po tim istim uvjetima se u punini vrijedi.

(SDP)** Molim vas kao potpredsjednika Hrvatskog sabora dok vi budete predsjedali sjednicama da u svakom zakonu koji nosi ovu rečenicu zarez pa ako je međunarodnim ugovorom što drugo određeno točka, tu rečenicu brišemo ili dodamo najprije doći, međunarodni ugovor mora najprije doći ovdje pred Hrvatski sabor da znamo o čemu se to radi da ne bi takav činovnik ili netko opet potpisao zapisnik pa je to međunarodni sporazum. to vas molim jer tako stoji u poljoprivrednom zemljištu sada koji će doći na raspravu, tako stoji još negdje drugdje i pokušaj je kroz odbore da to maknemo, ne uspijevamo. Evo, hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ali dragi kolega, svaki međunarodni ugovor mora doći na ratifikaciju u Sabor. ugovor mora doći na ratifikaciju u Sabor. Dakle, ne može se ta bojazan doći do ispunjena te bojazni da nešto neće biti neki međunarodnim ugovorom riješeno radi ovakve rečenice jer taj međunarodni ugovor mora u svakom slučaju doći pred ovaj Sabor i ovdje ga Sabor treba ratificirati. Zaključujem raspravu.